Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo

glasanje.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno trenutno 170 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da, prema tome, postoje uslove za odlučivanje.Prelazimo na odlučivanje.Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na predloge zakona nisu podneti amandmani, odnosno da su podneti amandmani postali sastavni deo Predloga zakona, Narodna skupština će o ovim predlozima zakona odlučivati samo u celini.Imajući

taster.Zaustavljam glasanje: ukupno 181, za – 181.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o fiskalizaciji.Tačka

reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.Peta tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

ukupno 187, za – 182, nije glasalo pet narodnih poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica.Sedma lica.Sedma tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno 188, za – 183, nije glasalo pet narodnih poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana.Osma tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.Deseta tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o tržištu kapitala, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o javnoj svojini.12.

na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, u načelu.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona, u načelu.Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Katarina Rakić.Vlada i Odbor za kulturu i informisanje nisu prihvatili amandman.Stavljam

član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Šaip Kamberi, Enis Imamović, Selma Kučević, Nadije Bećiri, Mirsad Hodžić i Arđend Bajrami.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, usvojila Predlog zakona o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis.13. reda.Pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 3. tačka 6) Ustava Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuje zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora, većinom glasova svih narodnih poslanika.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajedničkim nabavkama medicinskih sredstava, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta „Beograd na vodi“, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

načelu.Podsećam vas da je članom 2. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku“ Republike Srbije.Prema članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi, utvrđeni prilikom njihovog donošenja.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.Pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta „Beograd na vodi“, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, usvojila Predlog zakona o izmeni Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta „Beograd na vodi“.15. tačka dnevnog reda.Pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 3. tač. 4) i 6) Ustava Republike Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuju uređuju javno zaduživanje i zaključivanje i potraživanje međunarodnih ugovora, većinom glasova svih narodnih poslanika.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o uzajamnom putovanju državljana, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje.Ukupno poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o uzajamnom putovanju državljana.16. reda.Podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika, odlučivati samo o Predlogu zakona u

poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, usvojila Predlog zakona o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti Kovid - 19 izazvane virusom SARS-CoV-2.17. reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora „Povezane škole u Srbiji“ između Republike Srbije i Evropske investicione banke, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora „Povezane škole u Srbiji“ između Republike Srbije i Evropske investicione banke.Pošto banke.Pošto je Narodna skupština obavila zajednički jedinstveni pretres, pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da prema članu 105. stav 2. tačka 15. Ustava Srbije, Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika vrši izborne nadležnosti.Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje.Prelazimo reda.Stavljam na glasanje Predlog da se za člana Fiskalnog saveta izabere dr Bojan Dimitrijević.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, izabrala dr Bojana Dimitrijevića za člana Fiskalnog saveta.Dozvolite mi da u ime narodnih poslanika i u svoje ime čestitam dr Bojanu Dimitrijeviću na izboru za člana Fiskalnog saveta i da mu poželim puno uspeha u 19. tačku dnevnog reda.Podsećam vas da je Zakonom o elektronskim medijima

2. – Stavljam na glasanje Predlog da se za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije izabere Snežana Miljković.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

184.Konstatujem da je Narodna skupština, polazeći od broja dobijenih glasova, za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije na predlog nadležnog odbora Narodne skupštine izabrala Oliveru Zekić.Pristupamo glasanju o kandidatima za izbor jednog člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije na predlog crkava i verskih zajednica.Kandidati za izbor jednog člana Saveta na predlog crkava i verskih zajednica su Aleksandra Janković i Snežana Miljković.Pošto se od dva predložena kandidata bira jedan, napominjem da svaki narodni poslanik može da glasa samo za jednog kandidata.Za člana Saveta izabran je kandidat koji dobije većinu glasova svih narodnih poslanika.Pod 1. – Stavljam na glasanje Predlog da se za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije izabere Aleksandra Janković.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

Janković.Dozvolite mi da, u vaše i u svoje ime, čestitam Oliveri Zekić i Aleksandri Janković na izboru za članove Saveta Regulatornog tela za elektronske medije i poželim im uspeha u tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

petoro.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije.Dozvolite mi da, u ime narodnih poslanika i u svoje ime, čestitam dr Miladinu Kovačeviću na izboru za člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije i da mu poželim puno uspeha u radu.Poštovani narodni poslanici, podsećam vas da članovi Fiskalnog saveta, saglasno članu 926. stav 4. Zakona o budžetskom sistemu, polažu zakletvu pred Narodnom skupštinom, čime preuzimaju dužnost.Pozivam dr Bojana Dimitrijevića, izabranog člana Fiskalnog saveta, da pristupi radi polaganja

da Vam, u ime Narodne skupštine i u svoje ime, čestitam na izboru za člana Fiskalnog saveta i poželim Vam puno uspeha u

saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem Sedmu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini.